Моля народните представители да заемат местата си в залата.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 24: „§ 24. § 21: „§ 21. В чл. 178б думите „от обществения доставчик и“ се заличават и се създава изречение второ: „Доставката на природен газ от обществения доставчик е услуга от обществен интерес при продажбата на природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

Предложение на народния представител Валентин Николов и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 22: „§ 22. В чл. 179 ал. 2 се отменя.“

По § 17 има предложение от народния представител Валентин Николов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 33: „§ 33.

312/2014 на Комисията от 26 март 2014 г. за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

§ 25: „§ 25. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 4: „4.„Виртуална търговска точка на газопреносна мрежа“ е нефизическа входна

2. Създава се т. 6а: „6а. „Газов дериват“ е финансов инструмент по смисъла на чл. 4, т. 5, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато този инструмент е свързан с природен газ.“ 3. Създава се т. 16а: „16а. „Доставчик на ликвидност“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ.“ 4. В т. 24 след думите „и/или топлинна енергия“ се добавя „и/или извършва търговия с природен газ“. 5. Създава се т. 34е: „34е. „Организиран борсов пазар на природен газ“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от оператора на борсовия пазар на природен газ,

„Сделки с краткосрочни стандартизирани продукти“ са сделките с продукти в сегмент ден напред и в рамките на деня, на организирания борсов пазар на природен газ. 52. „Сегмент ден напред“ е краткосрочен организиран пазар на електрическа енергия с физическа доставка, основан на принципа на аукциона, на който доставката на изтъргуваните количества се осъществява на следващия ден.“ Създава се т. 52а: „52а. „Сегмент в рамките на деня“ е краткосрочен организиран пазар на електрическа енергия с физическа доставка, основан на принципа на постоянното договаряне, на който доставката на изтъргуваните количества се осъществява на същия или на следващия ден.“ 8. Създава се т. 66г: „Участник, формиращ пазара“ е лице, което има сключено споразумение с оператора на борсовия пазар на природен газ за търсене и предлагане на количества природен газ с цел осигуряване на ликвидност на борсовия пазар на природен газ и за формиране на ценови сигнали.“ 9. Създава се нова т. 67а: „67а. „Физическа точка на газопреносна мрежа“ е входната или изходната точка от мрежата, на която може да се доставя и приема природен газ.“ 10. Досегашната т. 67а става т. 67б. 11.

Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението. Гласували

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи 27, 28, 29, 30 и 31: и 31: „§ 27. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон операторът на борсовия пазар на електрическа енергия внася в Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. (2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне. (3) До одобряването на правилата по ал. 1 се прилагат действащите до влизането в сила на този закон правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. § 28. (1) В срок до 15 октомври 2019 г. общественият доставчик на природен газ внася в Комисията за енергийно и водно регулиране споразумението за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ. (2) срок до 1 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява споразумението по ал. 1 след провеждане на публична консултация. § 29. (1) В срок до 15 октомври 2019 г. операторът на газопреносна мрежа внася в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за одобрение на платформа за търговия. (2) срок до 1 декември 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява платформата по ал. 1 и определя оператор на платформа за търговия. (3) Операторът извършва на платформата за търговия дейностите по организиране на борсов пазар на природен газ и по изпълнение на споразумението по § 28 до издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ. § 30. (1) Операторът на борсовия пазар на природен газ внася в Комисията за енергийно и водно регулиране правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ в едномесечен срок от привеждането в съответствие на актовете по § 26. § 26. (2) Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява правилата по ал. 1 в едномесечен срок от тяхното внасяне. (3) До одобряването на правилата по ал. 1 се прилагат правилата на одобрената платформа за търговия по § 29.

1. В чл. 103: а) в ал. 4, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“; в ал. 4, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда“;

Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Госпожо Председател, ако позволите, тук искам да предложа един нов § 32, поради факта че, ако влезе Законът в сила, ще се създаде един вакуум, един проблем, при който на 1 януари сутринта трябва да се събере Комисията за енергийно и водно регулиране и всички задължения, които сме им вменили в този закон, трябва да ги гласуват. Затова създаваме нов § 32. Ако позволите, да го зачета.

Госпожо Председател, ако позволите, под формата на процедура да благодаря на Комисията по енергетика и на всички народни представители, защото това е много важен законопроект за либерализиране на газовия пазар. Той е наблюдаван от Европейската комисия и имаше представители постоянно. Знаете, господин Юнкер поздрави България за този законопроект. Бяхме похвалени, че той че той е пример за това как се прави обществено обсъждане на няколко пъти, така че всички заинтересовани страни да се съгласят с този законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: И аз Ви благодаря, господин Николов. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред:

относно Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 854-01-88, внесен от Александър Сабанов и група народни представители.

чл. 22в се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 двоеточието след думите „чл. 17“ се заличава и текстът до края на алинеята се изменя с „6 000 лв. за всяко ненавършило пълнолетие дете“. 2. Създава се ал. 10: „(10) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 за доходи от трудови правоотношения на лица, ползващи данъчно облекчение за деца, се намалява с 500 лв. за всяко едно дете“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз разгледах внимателно стенограмата от редовното заседание на Комисията по бюджет и финанси на 18 септември 2019 г., на което е разгледан този законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физически ми беше с какви мотиви е отхвърлено предложението, направено между първо и второ гласуване от Драгомир Стойнев и група народни представители от „БСП за България“ с 10 гласа „против“, 2 гласа „въздържали се“ и 4 гласа „за“. Но мотиви няма. Председателят само споменава за някакъв доклад от някаква работна група, който няма да чете, но докладът не подкрепя текстовете на вносителите Стойнев и народните представители. Така че аз не знам какви са мотивите на тази работна група и не знам мотивите на тези 12 човека от Комисията да не подкрепят предложенията, на които съм вносител и аз. За да могат народните представители да разберат какво се предлага и да подкрепят предложението, аз ще го представя и ще се опитам да Ви мотивирам да го подкрепите. Целта на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които внесохме между първо и второ гласуване, са в посока да се дадат по-големи данъчни преференции на работещите родители с деца, ненавършили 18-годишна възраст. Както се досещате, това е мярка, изцяло насочена срещу демографската криза. Когато заговорим за стимулиране на раждаемостта чрез помощи, най-вече за социални помощи, срещаме сериозни критики както от управляващите, така и от част от българското общество. Социалните помощи са разнопосочен дразнител за част от обществото и безотказно предизвикват негативизъм и популизъм. Тези, които не работят по една или друга причина, а получават социални помощи, включително и за децата им, са обявявани за привилегировани, разпространяват се включително и чрез медиите небивалици за това как същите тези, които взимат помощи, получавали сериозни суми, по-големи дори от заплатите на работещите, натрупани от помощи и детски за раждането на първо, второ, трето, четвърто и така нататък деца. Затова сега се вгледайте внимателно в нашето предложение. Ще видите, че в него ние обръщаме този модел – от стимулиране чрез социални помощи към стимулиране чрез данъчни преференции. Тоест насочваме стимулите към работещите родители. Така решаваме и дилемата дали всяко българско семейство да получава за детето си помощ, или така наречените детски без подоходен критерий. По същество предложението е към Глава IV – „Данъчни облекчения“ от Закона при данъчно облекчение за дете да се увеличи размерът на сумата, която се приспада от годишната данъчна основа по чл. 17 от Закона от 200 на 6000 лв. за всяко едно ненавършило пълнолетие дете. Отпада и досега действащото ограничение до три деца, като се дава възможност на многодетни родители, които работят и плащат данъци, да ползват преференции, независимо от броя на децата си. Така на практика родителите с едно дете ще имат право на преференция до 600 лв. на година, тези с две деца до 1200 лв., с три до 1800 лв. и така нататък. Променя се и начинът на ползване на преференцията, както досега данъчните облекчения за деца се ползваха еднократно на годишна база, сега с промените в Глава VIII – „Авансово удържане на данъка“, се дава възможност преференцията да се използва на месечна база или родител с едно дете ще внася с до 50 лв. на месец по-малък данък, този с две деца – до 100 лв., и така Преференцията обхваща както родителите с доход по трудови правооотношения, така и с доходи от наем, стопанска дейност и така нататък. Защо го правим това? Защото всички партии и всички политици говорим за страшната демографска катастрофа, която ни е сполетяла, но никой нищо не прави. Само БСП прави последователни, систематизирани и разумни предложения, но няма кой да ни чуе! Демографската катастрофа е факт от много години, а в най-новата ни история няма действащи политики за преодоляване на тази надвиснала заплаха. картината е много тъжна – спадът на населението на страната продължава и броят на българите към 31 декември 2018 г. е седем милиона и тридесет и девет души и това, за съжаление, е с близо 50 хиляди по-малко от това в края на 2017 г.

през 2018 г. или това са близо 2000 живородени деца по-малко. Откакто в България има статистика, единственият период с по-лоши стойности за този индикатор е 1995 – 1999 г. Трябва да започнем да отделяме средства за справянето с този проблем, защото до петдесетина години няма да ни има като народ. Българите след нас няма да ни простят бездействието. Вече десетина години ГЕРБ управлява, но не можете да се похвалите с нито една, ама наистина с нито една мярка, насочена към промяна на отчайващата демографска картина. Мога много да говоря и да представям още факти и статистика, но полза от говорене няма. Трябват действия без значение кой ги предлага, стига да са ефективни и да се отразяват положително на негативната демографска картина. Не отричам, че изходът от демографската криза е в добрата социална икономическа среда.

на икономиката. Няма такъв. Аз ще Ви помоля да подкрепите нашето предложение, защото то ще се отрази благоприятно на демографската картина в страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Няма. Има ли други изказвания? Заповядайте, имате думата, госпожо Жекова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разглеждаме точка и предложение, които са от изключителна важност, и всеки ден в тази зала да говорим за демографския срив, пак ще е малко, защото не предприемаме никакви действия. Позволете ми да прочета няколко извадки от доклади на БАН, от Доклада, който миналата седмица гледахме, за националната сигурност, от доклади на учени, които говорят накъде върви България: ниска раждаемост, висока смъртност, застаряващо население. България е лидер в световен мащаб по тези негативни показатели. между 40 и 60 хиляди души годишно ще намалява населението на България през следващите 20 години, прогнозира Българската академия на науката. Ако не настъпи рязка промяна в страната по отношение на стандарта на живот, миграционният баланс ще остане отрицателен до 2040 г. В документ-анализ „Хоризонт 2030. Демографски тенденции в България“, изготвен от експерти, сред които доцент Бърдаров, се твърди, че България е единствената държава в света, която в продължение на 30 години не е излязла от тройката на държавите с висок отрицателен естествен прираст – минус 6,5 промила. Населението застарява, средната продължителност на живота е най-ниска. Погледнете прогнозните данни на Националния статистически институт и ще видите, че населението на България за 30 години – до 2030 г., ще намалее с 1 млн. 400 хил. души. Ако си спомним дебата преди два месеца, когато ние предлагахме изменение на Закона за семейните помощи за деца, тогава основният дебат от страна на управляващите беше, че: не раждаемостта е основният проблем, свързан с демографията и с този демографски срив. Да, един от най-важните проблеми е този, че не задържаме младите хора в България, че всеки ден потоците от младо, активно работоспособно население напускат държавата и няма никакви стимули, с които ние да ги задържим. Именно такова е нашето предложение и в това предложение ние обръщаме модела. Ние обръщаме модела чрез създаване на ефективно действащ механизъм за реална подкрепа на родителите, които отглеждат децата си без подкрепа от държавата, а в същото време работят, внасят данъци, осигуровки и така допринасят за бюджета. Обръщаме модела от стимулиране чрез социални помощи към стимулиране чрез данъчни преференции. Позволете ми да кажа, че тази мярка, която ние въвеждаме в момента и надявам се да приемем всички, защото не чуваме мотиви „против“ и защо сте „против“, ще окаже влияние върху 755 хиляди български семейства, които са избрали да живеят, да работят, да раждат децата си тук. Системата на помощите, както казвате Вие, стимулира хората да разчитат на някой друг, а не на себе си. С това наше предложение, ние обръщаме модела и даваме възможност на семействата

двамата родители да излязат на светло с доходите си, защото конкретното ни предложение е приспадане от данъчната основа и всеки месец в семейство с едно дете да влизат 50 лв. стимул чрез тази данъчна преференция. Другото важно нещо, което ще обърне модела, е, че подоходният критерий, който ние сме въвели при помощите за деца, в момента го няма и знаем, че много често този подоходен критерий е обвързан с това, че майката се води самотна и много често бащата не участва активно в семейния бюджет. Ето това наше предложение дава вариант и бащата, и майката да излязат на светло с доходите си, да бъде приспадана тази данъчна основа и в тази връзка да подпомогнем младите, работоспособните, активните, които в крайна сметка са избрали да живеят тук, да получат тази данъчна преференция, да повишават доходите си и да желаят да останат в държавата. Така че подкрепете нашето предложение. Надявам се всички ние да се замислим върху това, защото данните на Националния статистически институт показват и друго. Ако погледнем възрастта между 25 и 35 години

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Както каза и преждеговорившият мой колега, на заседание на Комисията, където се е разглеждало нашето предложение, този път е нямало дори мотиви за това защо отхвърлят нашето предложение, което показва абсолютна безотговорност. При всяко едно наше предложение за преодоляване на демографската криза, за помощи за младите семейства, за децата, ще спомена някои от тях, като еднократната помощ при раждане на второ и трето дете, като увеличение на обезщетението за майчинство за втората година, като подкрепата за учениците от втори до четвърти клас, всички тези предложения бяха отхвърлени с мотива, че само с финансови инструменти проблемът не се решава, но трябват комплексни мерки. Да, трябват, и ние ги предлагаме, както днес – с последователна политика. Колеги, приветствам Ви сега: хайде да започнем отнякъде, хайде да направим първата стъпка и все пак да има някакъв опит, защото досега и такъв няма. Всяка година с тревога отбелязваме, че раждаемостта намалява със страшни темпове. От 2009 г. в страната ни се раждат с по пет хиляди бебета по-малко. Да, ще кажете, че процентът раждаемост в Европа е същият, но тук не се отчита най-страшният факт, че след това нашите млади семейства с децата си напускат родината си. Този срив е най-значителен и засяга предимно представителите на средната класа – тези които са образовани, тези които работят. Тази категория всъщност не получава никаква държавна подкрепа и отглежда децата си в България без никаква финансова подкрепа. Това се поставя като една огромна несправедливост на всички мои приемни – че една част от слоевете на българското общество превръщат това в политика, а тези, които плащат данъци и работят в България, не получават никаква подкрепа. Преди една седмица разглеждахме в Комисията по труда, демографската и социалната политика едно предложение, с което се цели така наречените детски надбавки да се получават от всички родители без значение от техния доход. Добре, нека да променим и да минем към по-справедлив модел. Защото казвате, че ако се приложи този модел – всички семейства да получават данъчни надбавки, е несправедливо, защото става чрез Закона за социални помощи и неговата философия е да се подкрепят родители, които имат нужда от помощ. Ние предлагаме точно това – един по-справедлив подход чрез стимулиране, не чрез социални помощи, а да стимулираме работещите семейства чрез данъчни преференции. Към момента в България данъчната преференция за една голяма част работещи родители с деца, ненавършили 18-годишна възраст, е 20 лв. или това

в България, както казах, това е подкрепата – 1,66 лв. на месец. С промяната на Закона, който ние предлагаме, искаме тази данъчна преференция да бъде много по-значима. Колегите преди мен обясниха, че ние предлагаме на месец да получават данъчно облекчение от дължимите данъци за едно дете – 50 лв., за второ дете – 100 лв., – 100 лв., и само до трето дете да се получават тези преференции. Няма да се спирам по-подробно в обяснения на мотивите защо правим това наше предложение, защото колегите преди мен много обстойно казаха за статистиката, за проблема, който е много тежък. Затова може би след малко ще кажете, както винаги, че това е политика на парче. Напротив, пак казвам: това е първа стъпка,

След време, уважаеми колеги, всичката инфраструктура, която се създава – може да се случи така, дано не съм права, че няма да има кой да я използва. Например откриването на спортните комплекси, които така фанфарно се откриват с рязане на лентички, и няма да има деца, които да играят, особено в малките населени места.

сесия призова за диалог, протегна ръка за разбирателство, и то в името на по-добрия живот в България, за решаване на проблемите. Ето един проблем, който трябва да решим заедно, който няма нужда от политизиране – няма ляво и дясно, проблемът „демографска политика“ е за всички нас. Всички го виждаме, всички сме си го записали в предизборните програми, а тук си говорим по двойки, не се слушаме, няма реплики, няма дуплики, от управляващото мнозинство няма нито едно изказване. Да, може би някъде бъркаме, но нека някой да излезе и да каже от тази трибуна: „Колеги от БСП, бъркате. Това не може да стане, в случая това не е работеща мярка. Условията Условията са еди-какви си.“ Стоите, гледате си в телефоните, говорите си по двойки и нито една реплика, нито едно изказване. Това не може, колеги, да бъде парламент, в който се решават проблемите на българските граждани, не може да бъде парламент, в който Вие искате да има диалог, в който искате да има разговор! Нека някои от комисиите – някой, който е „против“, да излезе аргументирано, другото е политика на инат. А с политика на инат няма как да се справим нито с бедността, нито с демографската политика, нито с престъпността, нито с Наказателния кодекс, който гледахте – първа и втора точка, и

Заповядайте, имате думата, госпожо Ангелова.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Няма да влизам в директен спор или дебат. Искам да отбележа някои факти. Фактите са, че към момента Законът предвижда такъв тип облекчения – приспадане на 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, 400 лв. за две и 600 лв. за три или повече деца. Предложението на колегите е в пъти завишено. Нещо повече, няма горна граница, както има в сега действащия закон. Знам, че всички Вие сте наясно, че всяка промяна в законодателството би следвало да се разглежда като част от действащите данъчни политики и също като част от водената социална политика. Поради тази причина искам да припомня, че налаганата от дълго време политика за пряко данъчно облагане е политика на ниски ставки на преките данъци на физически лица и корпоративна, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции. България има най-ниската ставка на данък доход на физическите лица. Само за сравнение, пак с факти. В мотивите на вносителя на тези предложения са посочени държавите, които предлагат такъв тип данъчни облекчения, каквито са предложение в Законопроекта, който разглеждаме. По тази причина нека да изброя държавите: 55% в Австрия, 50% в Белгия, 20% във Великобритания, 47% в Германия, 45% в Гърция, 20% в Естония, 45% в Испания, 43% в Италия, 20% в Латвия, от 17 до 32% в Полша, 19% в Словакия, 45% в Словения, 15% в Унгария, 49% във Франция, 51% в Холандия – на фона на нашите 10%. Мисля, че не е нужно да продължавам да изброявам държави от Европейския съюз, за да осъзнаем, че с ниския данък, който имаме, няма как да предоставяме още и още данъчни преференции. Убедена съм, че никой няма да е съгласен да увеличим данъка на хората, а пък после, видиш ли, да им даваме данъчни преференции. Няма как да стане това нещо, защото това не е грижа за децата. децата. Много примери могат да бъдат дадени как някоя държава се грижи за децата си и насърчава отглеждането им, само че нека да помислим дали това се случва чрез данъчните закони, или чрез някакви други механизми. Да не забравяме, че социалните закони в страната ни предлагат редица възможности за хората, които наистина имат нужда от помощ в това отношение. Последно, но не по важност – приходите от данък доход на физическите лица са третият по значение източник на приходи в държавния бюджет. увеличението на сумите, които могат да се приспаднат от данъчната основа и, разбира се, ще доведат до значително намаляване на приходите в държавния бюджет.

Нека не се поддаваме на популизма, на такива предложения и нека да разсъждаваме разумно. Когато направим така, че определени групи хора да не плащат данъци, това не би означавало, че им помагаме.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, с цялото ми уважение към Вас и към всичко, което казахте, донякъде се съгласявам, само че зависи от гледната точка. Първо, не съм съгласен с посоката на Вашите разсъждения и противопоставянето на едни разходи с други разходи. горна граница на облекченията. Това наистина ни е идеята и целта – да няма граница. Нека всички, които работят, да ползват преференциите. Казвате, че е най-ниската данъчна основа на физическите лица. Надали хората искат да им увеличим данъка. Никой не иска да му увеличават данъка, но ние като Народно събрание сме длъжни да направим преглед на цялата данъчна политика и да видим дали данъчното облагане на физическите лица е най-справедливото на света.

Ви предлагаме неколкократно решения на този въпрос с една прогресивна скала, която няма да натоварва хората, които взимат по-ниски заплати, с по-ниските доходи, а ще натоварва тези, които взимат по-високите доходи, но Вие не се съгласявате с една такава политика от наша страна. Повярвайте ми, рано или късно ще Ви се наложи да стигнете до това прогресивно данъчно облагане, защото то е бъдещето. Няма как да водите други политики, ако нямате прогресивно облагане. Ще има намаляване на приходите от данъци, казвам Ви, ако не промените скалата за облагането с данъци на физическите лица. Пак казвам, да не засягаме тези, които взимат нормална заплата, а за тези, които взимат прекалено големи заплати.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Относно изказването на колежката ми – абсолютно съм съгласен с Вас, че е комплекс от мерки. Наистина тази политика трябва да бъде разглеждана комплексно, а именно Вие не споменахте политиката на правителството по увеличаване на доходите, което многократно се вижда в последните години. Също така е и с минималната работна заплата, защото колегите наистина акцентират на хората с най-ниски доходи и тези, които отглеждат деца.

Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, не мога да се съглася с Вашата констатация, че в момента има такава данъчна преференция за работещи родители, защото тя е символична. Когато Вие коментирахте размера на приспадането от данъчната основа на 200 лв., споменете с конкретика колко в крайна сметка отиват в родителите – 20 лв. годишно, 1,66 лв. месечно. Това ли е данъчната Ви преференция? Когато говорите за увеличение на данъци, уважаема госпожо Ангелова, никъде в нашето предложение няма такова предложение. Ние не предлагаме увеличение на данъците. Там, където Вие констатирате, че сме махнали прага след третото дете да се получава такава данъчна преференция – какво по-добро предложение би било, ако семейство с високи доходи реши да има повече от три деца? Не трябва ли да бъде такъв стимулът, такава визията на Народното събрание – да стимулира хората да получават по-високи доходи и да раждат повече деца? Вие си противоречите в момента, посочвайки, че другите държави, които споменахте, имали по-висок данък. по-висок данък общ доход, уважаема госпожо Ангелова, да, но всички останали преференции, ако сте изследвали какво дават по отношение на семействата с деца в тези държави,

Какъв комплексен подход, ако в един момент ние не вземем решение, че тръгваме оттук? По демографските тенденции, които се открояват, точно след 10 години 20% от територията на България ще бъде без трудоспособно население. Точно тази наша стъпка е, за да върнем младите хора. Ако гледаме минуса от 350 или 300 млн. лв. в бюджета сега, утре добавената стойност на върналите се млади хора ще бъде много по-голяма, защото 500 лв. – 700 лв. доходи за младите хора в България не са достатъчни, за да живеят нормално. Нашето предложение е в тази посока. (Ръкопляскания

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Гьоков, прогресивното данъчно облагане, както и миналата, и по-миналата година, когато разглеждаме Закона за държавния бюджет. Видно е, че с предложението, което сте внесли, сега се опитвате да постигнете някакъв вид прогресивно облагане. На господин Иванов искам да кажа: да, прав сте, господин Иванов. Само един данък изолирано не може да бъде разглеждан, така че да бъде направена каквато и да било промяна в данъчната политика. Госпожо Клисурска, данъкът – по-нисък или по-висок, не е стимул за раждаемостта. Има изключително много други фактори. Вариантите са два: ниска ставка на данъка с

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже ние тук сме призвани да приемаме закони, които са в интерес на хората и които защитават тяхното развитие, искам само да Ви кажа какво искаме ние и против какво сте Вие. Това всъщност е разделителната линия между „БСП за България“ и управляващите в момента. Ние сме за това да има стимули за раждаемост. Ние сме за това младите семейства да имат повече пари, за да могат да гледат децата си. Вие сте против това. от ГЕРБ.) Точно така – Вие сте против това, защото не приемате нашите предложения. Нашите предложения преди малко бяха много добре аргументирани. Вие разглеждате социалната политика като разходи, ние я разглеждаме като инвестиция в бъдещето точно с това предложение, защото по този начин, стимулирайки раждаемостта на младите хора, ще имаме повече население, ще имаме по-голяма база, от която да събираме данъци, за да говоря на Вашия език. Вие сте против това. Ние искаме България да се развива, да бъде все по-млада и да има повече малки деца, повече младеж. Вие не го искате. Ето това различава нас от Вас. Много се надявам сега, след като размислите, да разберете, че това, което ние предлагаме, е инвестиция в бъдещето и в младежта на България, а Вие поради някаква причина не сте съгласни с тази инвестиция. Ваше право е да отхвърлите това решение, но поради Вашата политика и Вие ще носите последствията от застаряващото население на България, от намаляването на броя на данъкоплатците,

Нито има епидемия, нито има война, а българската нация изчезва. Близо с пет хиляди – от 2009 г., са по-малко новородените през всяка една година. В крайна сметка от 2009 г. ние продължаваме да говорим едно и също нещо, че видите ли няма нужда от стимули, няма нужда от преференции, а трябва комплексен подход. Разбира се, че трябва комплексен подход, но да питам: какво направихте в сферата на образованието, сферата на образованието, за да подпомогнете младите семейства? (Реплики от ГЕРБ.) Какво направихте в сферата на здравеопазването, за да подпомогнете младите семейства? Ето, това са комплексни подходи, които се допълват именно към тези, които касаят данъка върху доходите на физическите лица. Ние от опозицията многократно заявяваме, че такъв подход е необходим, защото държави като… (Реплики от ГЕРБ.) Разбира се, за Вас това може би не е важно, за Вас тези държави са просто една бройка Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Холандия и Чехия и Чехия са прогледнали и имат подобни стимули в данъчното облагане. Ние обаче в България казваме: не, защото, виждате ли, при нас имало плосък данък. Само че питам аз: ние ще продължаваме ли да отказваме по този начин всякакъв стимул за младите семейства? Забележете,

законопроект. Във всяка европейска държава се стимулират тези, които са до 26 години, така Ви предлагаме и в момента да се огледаме и да се събудим, защото тази мярка е национална. Това е кауза за младите семейства, за младите родители. От тази мярка ще се възползва средната класа. Тя не е предназначена за тези, които стоят на опашката на 26-о число на месеца и си теглят социалните помощи от банкомата. Тази мярка е за работещите родители. Трябва да проумеем това, защото след години вече ще е късно. Сега трябва да се даде началото. Виждате какво обединение има, когато трябва да се харчат милиарди, но за една такава мярка, която, между другото, не е толкова, колкото казват от Министерството на финансите, защото те не обхващат тези деца, които вече са в чужбина. Ние можем наистина да се обединим и да направим един подобен подход към стимулиране и подкрепа на тези семейства. Тук не става въпрос, че опозицията го предлага, а Вие се съгласявате или сте против. Тук става въпрос за една изчезваща нация и това е във всички документи. Колкото повече седим и си заравяме главата в пясъка, няма да го решим този проблем. Нека да започнем от едно нещо, както правят всички европейски държави. Разбирам, че Вие не сте съгласни примерно България да дава пример, защото може би Ви е ниско самочувствието, но вижте какво става в Европа. Такава е мярката и това правят във всяка развита европейска държава. Не мога да разбера защо тук даваме на едно дете по еди-колко си, на друго по еди-колко си. Това не е реалният стимул. Реалният стимул е държавата да покаже, че застава зад работещите хора, зад тези, които си изкарват хляба, зад тези, които си плащат данъците, зад тези, които не укриват доходи – това е средната класа. Да усети тя най-накрая тази държавност. А тази държавност, скъпи колеги, идва оттук, от парламента. Нека да започнем – един законопроект да да бъде приет, за да покажем, че имаме воля и подаваме ръка на българските граждани, на младите семейства и, разбира се, на децата на България, които са бъдещето на страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Стойнев. Реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Мисля, че със силата на риториката и високия тембър не може по никакъв начин да ни убеди господин Стойнев. Тук сте в качеството си на политик. Най-голямата демографска криза започва след 10-и ноември – най-много изселнически групи от българско население има през – вижте и проверете. Благодаря за „аплодисментите“, но това говори лошо за Вас. След което, през 1996 г., много български граждани и млади хора видяха каква перспектива им давате и също напуснаха. Така че, когато разглеждаме един проблем, трябва да го разглеждаме в дълбочина. Второ, искам да кажа искам да кажа за здравеопазването. Политическа партия ГЕРБ е партията, която се грижи за младите семейства и за семейства, които нямат възможност да имат деца – да Ви припомня Програмата инвитро. Мисля, че няма как да я забравите – всяка година се увеличаваха средствата за Програмата инвитро и достигнахме до момент, в който тя няма финансово ограничение. Може би това сте го пропуснали в подготовката Ви за това изказване? Не на последно място ще кажа, че, за да могат да се раздават пари – било за пенсионерите или за децата, националният вътрешен брутен продукт трябва да бъде достатъчно висок, за да може да се дават всички тези възнаграждения, всички тези стимули – като започнете от раждане, за образование,

Благодаря Ви, господин Иванов. Госпожо Дамянова – реплика. Уважаеми господин Стойнев, уважаеми колеги от БСП! Мисля, че по тема образование можете само да мълчите или да обосновавате твърденията си с факти. Аз ще Ви припомня. Знам, че хубавите неща бързо и лесно се забравят и може би затова трябва по-често да ги припомняме. Ще Ви припомня, че това е секторът, който за нас не е приоритет само на думи, а в който се инвестират най-много средства десетилетия наред. Ще Ви припомня също по отношение на подкрепата за младите родители мерките, които са въведени: в първия мандат – безплатни занимални за децата от 1-ви до 4-ти клас, въведено от ГЕРБ от 2009 г.; безплатни занимални в помощ на семействата и в подкрепа на развитието на децата; занимания по интереси – само в първия мандат имаме инвестирани над 100 млн. лв. за развитие на талантите и интересите на децата. Това в чия подкрепа е, господин Стойнев? Да продължавам ли още? Инвестиции именно в учителите, които да бъдат в подкрепа на децата и да се грижат за тяхното по-добро образование. Мога да продължа да изброявам, но се опасявам, че двете минути за реплика няма да ми стигнат. Наистина Ви моля, когато говорите за образование, да посочвате и факти, защото всичко останало е популизъм и празни приказки, а не мисля, че по тази тема трябва да влизаме в политически спор, защото никой не печели от това. Пак ще припомня: безплатни занимални за децата; безплатни занимания по интереси за развитие на талантите им; подкрепа по отношение на психолози, логопеди и друга грижа за децата в училище. Всичко това се прави от ГЕРБ! Може би за сравнение ще трябва Вие да посочите по времето на управлението на господин Орешарски колко пари инвестирахте в образование? С колко беше увеличен единният разходен стандарт в училищата?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги. Уважаеми господин Стойнев,

Демографията е много по широк елемент. Той включва – смъртност, продължителност на живота, детска смъртност и така нататък. Раждаемостта сама по себе си на глава от населението не не е чак толкова ниска. Малко са хората, които раждат, защото в момента ражда поколението на 90-те години. Там е големият проблем, защото са малко тези хора. Ние берем в момента плодовете на това, което е посадено през 90-те години – това се случва, и то е проблематично. Затова има малко родени деца, просто защото има малко майки. Второ, вие го дефинирате като изцяло социален въпрос. Раждаемостта и раждането на дете не е социален въпрос, защото в най-бедните слоеве и в най-бедните общности има най-висока раждаемост. Но това не означава дори, че има чак толкова висок прираст, защото там има и най-висока детска смъртност и най висока смъртност по принцип.

през данъците искате да направите социална политика, каквото винаги се опитвате да направите. Бъркате инструментите, с които може да се реши този проблем, който наистина е комплексен. Ние в момента бихме могли да направим нещо, чиито резултат ще се види след 20 – 30 години, защото това е демографската политика. Вие казвате, от 2009 г. са започнали едва ли не да се раждат по-малко деца. Не,

Благодаря. Хубаво е, че отговорихте и че можем да направим дебат, защото в крайна сметка не е нормално за такъв важен законопроект да говори Законопроектът, уважаеми дами и господа, е важен, защото за нас това е държавна политика. И както Вие казахте от ГЕРБ, това е комплексен подход и затова се обхващат сфери като образование, здравеопазване и социално подпомагане. Разбира се, че в тази комплексна политика трябва да има и

но не може с това да се изчерпва подпомагането на младите семейства. Вижда се, че ние сме единствената държава в Европейския съюз, която, уважаеми колеги, няма детска болница

Но в крайна сметка това зависи от икономическия цикъл и от стимулите, които водите, ако желаете да водите политика, която да насърчава потреблението с цел увеличаване на растежа и привличане на инвестиции.

Няма как да се гордеем с резултатите на българското образование, когато 41% от децата до 15 години са функционално неграмотни. Това, уважаеми колеги, означава, че когато те четат един текст,

Към господин Биков. Затова казах, че това е комплексен подход. Важна, както казахте, е не само раждаемостта, а и че демографската криза е продължителност на живота и смъртност. Точно така е. в същото време нека да не влизаме в тези показатели, защото и там ще задълбаем много и, уверявам Ви, че резултатите не са в полза на България. Колеги, само едни числа:

господин Председател. Уважаеми колеги, днес за пореден път се убедихме, че наглостта, тази арогантност на БСП, на БКП, на пребоядисаните комунисти продължава и не знам още колко поколения ще продължава. Тук уж млади хора, а същата арогантност, същата наглост и същото безочие.

прогони 2 милиона млади хора извън страната и продължава да ги гони. Ето тези хора ги няма тук, за да раждат и да има деца. Не съм го казал аз. След това. Първите 20 години на прехода – друг Ваш виден депутат, не го виждам тук – публично излезе и каза: „Номенклатурата след 10-и ноември разграби всичко онова, което българският народ с кръв и пот построи.“ Значи, ако Вие не бяхте направили този див капитализъм според Вашите признания, ако Вие – номенклатурата и ДС, не бяхте разграбили държавата, днес щеше да има достатъчно средства всички болни въпроси да бъдат решени.

За да се раздаде баницата, трябва да се омеси, трябва да има нещо в тавата. При 180 милиона за хора с увреждания, за които Вие говорихте тук цяла година, в момента са 450 милиона. Когато цифрите говорят,

Забравяте едно единствено нещо, че в началото на промените там онези народи забраниха комунистическите си партии, лустрираха си обществото, започнаха да строят модерна икономика и днес са добре. Затова грешката на България и на старата десница е, че един път завинаги не приключи тези, които я разграбиха и създадоха в нея див капитализъм. Затова малко срам! Засрамете се пред българските деца и пред младите хора, които са в чужбина. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Гърневски.

отговорите. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Тези, за които Вие говорите, са в тази част на залата. Нека да бъдем откровени. Не искам да ги казвам поименно, те са в ръководството на Политическа партия ГЕРБ. За кого говорите Вие?! Аз не съм бил член на тази партия или някаква тяхна номенклатура. Вие хвърляте върху цялата група обвинения. Как не Ви е срам! Когато говорим за демографски проблем, когато говорим за раждаемостта, когато говорим за подпомагане на младите, Вие ни връщате в 90-а година. Това ли правите в този парламент вече три години?! Затова ли Ви плаща българската държава – да излизате от тази трибуна и да рушите, да плюете и да критикувате?! Хайде малко влезте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гърневски, ще Ви прочета едно изречение от Доклада на БАН за демографските тенденции в България. 10 години, 10 години, на 100 излизащи българи в пенсионна възраст други 124 българи са влизали в активна възраст. В момента този коефициент е 100 към 62, а във Видин, Габрово и Смолян е около 100 към 40. Как ще отговорите на тази тенденция, уважаеми господин Гърневски?! Аз съм сигурна как ще ми отговорите. Младите хора, трудоспособните, напускат България. И това наше предложение е точно в тази посока – да дадем

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Гърневски,

господин Гърневски? Кой управлява последните 10 години?! Кажете ми какво направиха последните три правителства за демографската криза в страната? Ама, коментирайте това, а не ми говорете

Аз Ви го казвам – не можем да вървим и да искате консенсус, а за всяко наше разумно предложение, което да се оборва с аргументи, излиза Спас Гърневски или Тома Биков и започва да сипе хули против комунизма и антикомунизма на n-та степен. Няма да става така! Оттук нататък ще трябват политики.

Благодаря, господин Председател. Това, което казах в началото на изказването си, се потвърди отново. Много внимателно слушах дебата. търсите решение, изтъквайки следствията на създадените проблеми, но тези следствия имат причини. Аз станах и Ви казах какви са причините, за да стигнем дотук и Вие това не можете да го отречете. На първия ред лидерът на Вашата партия е активен участник в приватизацията. Арестите – пълни с милиардери, всички свързани с Вашата партия, водят се дела и следствия. По цяла Европа ги издирваха. Половината, не половината, една

лекува раните от Вашето управление, така че да говорите… И още десет ще управлява, докато излекува раните от всичко, което сте нанесли на този народ! А наглостта и арогантността – тя стои на първия ред в нашата зала и е кандидат за кмет на София!

Уважаеми господин Председател, към Вас по начина на водене. Наистина, доста неприятно, че след това изказване дали има смисъл въобще да водим подобни дебати за демографията, защото когато се връщаме назад толкова години, надали от нас може някой да каже, че е виновен и че някой има вина. Това не е необходимо. Тук става въпрос да се гледа напред и да се мисли за следващото поколение. Жалко, наистина, колеги! Вижте, това е дебат, за който аз самият казах, че никой не

Имате думата, господин Манев. ще поискам от Вас да накажете колегата народен представител за обидните му квалификации не само към първия ред на нашата парламентарна група, въобще към цялата група. Тук се говореше за наглост и всякакви други подобни думи бяха използвани в дупликата му, в изказването му. Не отговори по същество на репликите и заради обидите му Ви призовавам да му отправите съответното наказание. Говори за наглост човекът и обвинява нашата група човекът – септемвриец, писал стихотворения. Всъщност той не знае, че ГЕРБ са управлявали десет години, защото сменя партиите, да не казвам като какво. И собствената му партия не го издигна – неговата тогава, за втори мандат за кмет, така че този човек да дава оценки на цяла една парламентарна група, ето това е наглост. Господин Председател, държим да накажете този народен представител, защото за пореден път се подиграва от трибуната на Народното събрание и обижда групата на БСП. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев. По начина на водене. Благодаря, уважаеми господин Председател. Съгласно нашия правилник Вие следва да упражните Вашите правомощия и контрол по отношение на воденето на дебата. В Правилника ясно е записано, че народен представител, който се отклонява от темата в дебата, първо, му се прави напомняне, след това забележка и така нататък. Вие нищо не направихте по този въпрос. Винаги, когато Спас Гърневски излиза, то никога не е по темата. И аз се чудя дали да не се сезира Етичната комисия към парламента, защото това се повтаря постоянно и постоянно. И има основание това нещо да се направи. Господин Гърневски постоянно репликира нашата парламентарна група, обръща се нападателно към нас с квалификации към партията. Това е партия, българска партия, Българска социалистическа партия, регистрирана съгласно законите на страната и нашата Конституция. Господин Гърневски няма право по този начин да се държи към партия, която е спечелила един милион гласа, и към всеки един български гражданин, който е гласувал за тази партия

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моята забележка е към Вас, господин Председател. Като бивши колеги Ви призовавам да бъдете по-смел и освен да бъдете по-смел, да бъдете и по-справедлив. И да не гледате Народното събрание като един посредствен катаджия (силен шум и реплики), който не глобява тези, които карат лексуси, а глобява тези, които карат хюндаи! Трябва да знаете, че след днешния ден и тези с хюндаите можем да станем интересни! Моята забележка е сериозна и към Вас е да прилагате Правилника, така както е, и да постъпвате справедливо към всички народни представители – не един да прекъсвате, а друг да поставяте в условията да говори каквото си иска. Благодаря Ви.

Чакайте малко, господин Манев! Ще Ви дам думата. Чакайте, защото в момента, като посредствен катаджия се опитвам да дойда на себе си!

и нещата стигнаха дотам, че точно същите тези хора да Ви правят забележки от тази трибуна. Няма да влизам в подробности къде виждам Вашите грешки, защото Вие сте председател. Аз само ще кажа: колеги, каквото почукало – това се обадило! Като дойдеш на тази трибуна и като започнеш да крещиш и да обиждаш народни представители и цели парламентарни групи, обвинявайки ги в какво ли не и не получиш отговор от председателя, резултатът е някой от тези парламентарни групи, някой депутат да стане и да ти отговори. Няма как да не Ви напомнят за нещата, които правите, когато Вие продължавате да се държите като наистина старите комунисти, чиито конгреси продължавате като бройка!

Аз мисля, че този дебат може би трябваше да се състои на първо четене, когато се обсъжда философията на Законопроекта. За съжаление, от лявата страна твърдят, че всеки път управляващите ги обиждат, нападат или развалят дебата. Напротив, в 90% от случаите го правите Вие. За съжаление. Вие не търсите общата позиция по определени въпроси, които са важни за държавата, Вие търсите как да има скандал в парламента и да черпите политически дивиденти. Това е факт. Точно Вие от Вашата партия да говорите за демографската криза е малко, как да кажа, неестествено,

Вашата партия отне на хората земята, отне им магазинчетата, отне им цехчетата – дърводелските, отне им мандрите и всичко останало. Много добре помните, че Вие прогонихте хората от селата да ги правите работници, да ги вкарвате в панелките, а на тяхно място заселвахте по малките населени места, из селата, лица от циганския етнос и затова на 9-и септември, аз съм го казвал и друг път, в България е имало 60 хиляди хора от циганската общност, на десети ноември са 600 хиляди! А, кажете ми кой е виновен за това? И как българите бяха прогонени от селата? Защото по времето на Българското възраждане именно българските села направиха демографския бум. Демографският бум на българите е от българските села. Вие прогонихте хората от селата – това е факт. И проблемът е заложен още оттогава и това го знаете много добре! Аз не казвам, че вината е само във Вас. Тя е във всички нас, като политици, но като излизате тук и говорите за демография, трябва да се говори обективно и да кажете: ние сме допуснали това и това, Вие допуснахте това и това, не направихте това и това. Нека да има поне малко честност и морал в политиката, защото наистина огромната бомба е заложена тогава. И това е факт. Затова селата в България са в това състояние в момента. Хората ги няма! Защото, пак казвам, Вие ги натикахте в панелките и това е факт! Колко деца да направят в панелките? (Оживление.) Къде да ги гледат? На терасата? това е истината! Защо трябва да го премълчаваме? Защо само едните да имат вина, а другите – Вие сте винаги безгрешни? И другото, и довършвам. По повод на Законопроекта, който е внесен и от господин Сабанов – това е нещо положително, нещо което е и пожелателно към работодателите и така нататък, нещо, което ще спомогне до някаква степен, може да е много минимално. И в последните години наистина – и в предходния парламент, и в този парламент, и сега мнозинството работи, може да не е като цялостна, комплексна програма за демографията, която никога няма да се случи явно в България, защото няма разбирателство и няма да има никога, но въпросът е, че мерки, които са положителни и са против тази лоша тенденция, трябва да се подкрепят, а не да се търси под вола – теле. И ще Ви дам и още един малък пример, което сме свършили в последните две-три години.

Ето, това са добрите примери. Може да са на парче, може да са недостатъчни, но ние ги правим тези неща, а Вие какво сте направили? Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Първа реплика – господин Попов, втора – госпожа Клисурска. Благодаря, уважаеми господин Председател. Изказването на колегата Ангелов е блестящ пример, когато липсват реални аргументи, как се спекулира с историята. Уважаеми колега,

9 милиона – 5 милиона! Добре че бяха панелките, уважаеми господин Ангелов, защото в средата на миналия век това е било решение. Ако не бяха тези панелки, сега при Вашето управление хората щяха да спят на палатки (шум и реплики от ГЕРБ и ОП), защото не могат да си позволят хляб да си купят, камо ли жилище. Благодаря. Госпожо Клисурска. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ангелов, репликата ми е свързана с това, което коментирахте – защо този проект не е на първо четене? Има го, внесен е на 14 юни и е разпределен на комисии, само че не е допуснат до залата, уважаеми господин Ангелов. Ще Ви напомня дебата по време на бюджета миналата година. Спомняте ли си всички Ваши аргументи от „Обединени патриоти“ против нашите предложения по отношение подкрепата за младите семейства? Помните ли, че Вие ни предложихте дебат, който да бъде проведен в началото на годината, и в края на годината, когато гласуваме бюджета за 2020 г., да имаме налице политики, насочени към младите хора, в подкрепа на младите хора, задържането на младите хора? Такова е нашето предложение, но от Ваша страна не виждам конкретни предложения, защото Вие дадохте заявка, че ще ги има, но не ги направихте. Разгледайте внесените законопроекти от нашата парламентарна група и ще видите, че ние сме активни и действаме в тази посока. От Ваша страна

господин Ангелов, по принцип съм съгласен с основното, казано от Вас, но смятам, че то не беше достатъчно и трябва да доразвиете тезата си в няколко направления. На първо място, че България, за съжаление, никога не стана 9 милиона, защото ни управляваха комунистите. От 22 промила естествен прираст, не ме лъже паметта, спаднахме до отрицателен естествен прираст в края на това комунистическо управление. На второ място, защото тези хора с адекватната си икономическа политика прогониха 2 милиона българи от България. Естествено е раждаемостта да пада. не на последно място, поради неадекватната икономическа политика, която поддържа на ръба на мизерията населението години наред, за да може сега да бъдем най-бедната нация в Европа, да бъдем на последно място по всички класации, след няколко „успешни“ зими – виденови зими, луканови зими и така нататък. (Шум и реплики.) Целият този комплекс от фактори безспорно се отразява на демографската ситуация в България и решенията не могат да бъдат палиативни. Не можеш да бутнеш тук и да се получи резултат. Демографските мерки се приемат с един срок от 20 години напред. Сега тук има някакви хорица, които желаят да се покажат много активни по темата, но всъщност би трябвало да ги е срам от това, което е правила партията им преди тях. Благодаря Ви, господин Веселинов. Дуплика – господин Ангелов. Господин Председател, дами и господа! Господин Веселинов, прав сте за това, което казахте. Да, аз искам само да си помисля, ако при тези управления на БСП, които споменахте, за България нямаше визов режим за западните държави, дали щяха да останат тогава един милион българи изобщо?! „БСП за България“.) След Лукановата, Виденовата зима, че и за Орешарски – дали ако България беше безвизова за САЩ, Канада, западните държави и Европейския съюз, щяха да останат и един милион българи тогава, след Вашето управление?! Нямаше да останат!

има сред образованите семейства в България. Вие искате да подкрепяте неграмотната раждаемост в България и още повече да се заостри проблемът с тези гета и с това, което се случва. Това е истината! И към господин Попов като първи репликиращ. Господин Попов, Вие сте от район, който е най-бедният в България и е най тежко засегнат от демографската криза. Доскоро председателят на Вашата партия предният Ви председател е оттам. Какво направихте Вие с него, включително и като управляващи, да решите тази огромна демографска криза във Видинския край? Нищо! И излизате да говорите и да ми държите сметка на мен!

Уважаеми колеги народни представители, вземам процедура по начина на водене. Господин Председател, това че допуснахте господин Ангелов да направи изказване преди моята процедура, не прави процедурата по-малко важна, и Вашата грешка също по маловажна. Няма да си позволя да Ви сравнявам с катаджия, но Вие като председател на Народното събрание трябва да покажете наистина смелост, трябва да покажете наистина отговорност и трябва този правилник, който два или три пъти се опитахте да разгърнете, да го прочетете в частта му „Наказания“. Когато народен представител обижда, нагрубява, оскърбява колеги, министри, министър председател, там е написано какво трябва да му се случи. А Вие оставяте този човек там, на предпоследния ред, да продължава да стои в тази зала, да бъде един от нас, излизайки тук и обиждайки цяла парламентарна група (шум и реплики от ГЕРБ), ръководство на парламентарна група, един милион български граждани, които са гласували за тази парламентарна група, и Вие това го подминавате с: „давайте следващото изказване“. Господин Председател, ние няма да продължим заседанието, докато на този човек не му наложите наказание. Това не се случва за първи път! (Шум и реплики.) Този човек злоупотребява от тази трибуна! Този човек обижда от тази трибуна! Този човек лъже от тази трибуна!

и към българския парламентаризъм, и към българските граждани! Не може в 2019 г. от тази трибуна да звучат такива слова! Недопустимо е! Във Ваши ръце е в момента да покажете дали българският парламент иска да работи за българските граждани, да решава техните проблеми, или иска да има скандали, да има противоборства, да има протести?! Моля Ви, веднага, след като завърша процедурата, да приложите Правилника, а Вие решете как да накажете господин Гърневски. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски. Да отговаря само на господин Свиленски. Понеже за втори път ме призовавате да проявя смелост, аз смелост съм проявявал, господин Свиленски и господин Недялков. Не тук, на други места. Бих искал да видя Вас в такава ситуация, като ме принуждавате сега да говоря.

Аз решавам в момента дали и в каква степен да приложа Правилника, а ако постъпвам неправилно, има процедура, по която да ми отправите забележка. В случая аз прилагам собственото си виждане за това, че народен представител дори когато по една или друга причина наруши този правилник, не е задължително, защото той е народен представител, за България“.) Наказанието на народен представител не е равносилно на наказанието на провинил се на пътя водач, за да използвам Вашата терминология.

и освен това Правилникът… Ако не спрете, ще приложа Правилника! Освен това Правилникът не ме задължава да приложа моето мнение и да го изпълня на момента. Обърнете внимание, че в този правилник са изброени дисциплинарните мерки, без да се изисква те да бъдат приложени веднага и непосредствено. Тоест той дава възможност той дава възможност на председателя да обмисли своите действия така, както всеки един разумен председател трябва да постъпва, съобразявайки се с това народните представители кои са и кого представляват в тази зала. Господин Попов, имате думата отново.

Процедурата ми е лично обяснение към господин Ангелов. Уважаеми господин Ангелов, личните нападки показват слабост и липса на аргументи, от една страна, и интелектуална таванизация. Но да премина към въпроса: какво сме направили за година и половина ли беше, колко, в управляващото мнозинство? За тази година и половина направихме доста неща, уважаеми господин Ангелов, за Видин, за най-бедния регион. Само част от тях мога да изброя, за другите можете да дойдете във Видин. Заповядайте и попитайте гражданите. Защото, когато дойде министър от Вашето управление във Видин, то е, за да съкращава предприятия, за да уволнява хора, за да внася безработица в най-бедния регион.

последните парламентарни избори кой колко гласове и подкрепа е взел. Вие не сте на първите места, уважаеми господин Ангелов. Никъде Ви няма! (Шум и във Видин бяха върнати изнесените от това правителство институции от Видин. Бяха ремонтирани редица училища, читалища и много други неща. Заповядайте, елате и вижте! (Реплика от народния почти за повече от половината Ви мандат не можахте и няма да можете да направите. (Шум и реплики.) Не само за Видин, а и за България, защото сте съюзници в едно такова пагубно управление, което и в момента, поради липсата на каквито и да било аргументи, Вие го показвате,

ще припомня на господин Попов следното, като говори за Видин, и на Вас, господин Председател, какво са направили те във Видин, какво читалище ремонтирали, какъв салон. Ами то имаше един виц за Тодор Живков, където в едно село им казал: „Ще Ви направя и детска градина.“ Те му викали: „Ама ние нямаме деца.“ „Ами и деца ще Ви направим.“ Поне деца да бяхте направили, за какво ги правите тези неща?! Благодаря Ви, господин Ангелов. Следващо редовно пленарно заседание на 26 септември 2019 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа.